Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka Predlagatelj je Vlada. Berislav Rončević. Izvolite! **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani u kolovozu 2007. godine stvorene su pravne pretpostavke za donošenje odluke Hrvatskog sabora o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka. Člankom 11. zakona propisano je da Hrvatski sabor može donijeti odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka te da Vlada Republike Hrvatske može uz prethodnu suglasnost Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o nepozivanju novaka na obvezno služenje vojnog roka. Sve je veća složenost budućih misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i potrebe modernizacije vojne tehnike zahtijevaju prilagodbu postojećeg tipa vojne organizacije odnosno popunu Oružanih snaga Republike Hrvatske profesionalnim sastavom a u okviru služenja vojnog roka dragovoljcima. Profesionalizacija naših oružanih snaga jedan je od utvrđenih reformskih ciljeva ostvarenja kojeg između ostalog podrazumijeva i suspenziju obveznog služenja vojnog roka i uvođenje dragovoljnog služenja vojnog roka. U skladu s dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. do 2015. godine oružane snage razvijat će sposobnosti oslanjajući se na potpuno dragovoljnu popunu s planiranim brojem od najviše 2 tisuće dragovoljnih ročnika godišnje. Napominjem ukoliko interes za dragovoljno služenje vojnoga roka bude i veći od ovoga broja Ministarstvo obrane odnosno oružane snage prihvatit će sve sve dragovoljne ročnike a zakonske izmjene su omogućile i služenje vojnog roka, dragovoljno služenje vojnog roka da bude dostupno i ženama. Dragovoljnim služenjem vojnog roka osigurava se visoko motivirano osoblje, na obuci ulazak odgovarajućeg broja osposobljenog osoblja u djelatni i pričuvni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nepozivanje novaka na obvezno služenje vojnog roka neće imati utjecaja na borbenu spremnost oružanih snaga. Ukupno, projekcija osposobljenog kadrovskog pričuvnog potencijala sukladno odredbama Zakona o obrani jer obveza za muškarce je do 55. godine života, pa ukupno sa stanjem 1.1.2008. godine Hrvatska ima osposobljenog potencijala 751 tisuću i 106 obveznika. A primjera radi, na kraju ovoga razdoblja koje pokriva dugoročni plan razvoja, znači 1.1.2015. godine u projekciji je da bi osposobljeni kadrovski potencijal pričuvni bio 439 Činjenica koja je omogućila donošenje ove odluke jer zakonska odredba kaže sukladno procjenama rizika i ugroza i obrambenim sposobnostima zemlje koja Hrvatska sa punim i argumentiranim optimizmom očekuje slijedeći NATO summit u Bukureštu, očekuje pozivnicu i ulazak u sustav kolektiv obrane omogućava da se sada ponudi ova mogućnost dragovoljnog služenja vojnog roka odnosno suspenzije obveznog služenja vojnog roka. Prema tome, uvaženi saborski zastupnici predlažem da podržite ovu odluku, da donesete ovu odluku kojom od 1. siječnja 2008. godine novaci se više neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka. Hvala vam lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Znači, ako za neki zakon treba dignuti u ovom parlamentu obje ruke onda ruke treba dignuti za ovaj zakonski prijedlog da naši mladići više ne odlaze služiti vojni rok. Ovo što se danas dešava više jednostavno nema smisla. Više mladića služi u ovom trenutku civilni vojni rok nego što odlazi na služenje vojnog roka, ili kako bi ga ja već i nazvao. Hrvatskoj razumljivo treba jedna mala profesionalna vojska. Mislim da je čak i ovaj prijedlog od 16 hiljada ljudi previše. Ta vojska razumljivo mora biti dobro obučena, mora biti maksimalno profesionalna. Jasno je da se isto tako zalažem da se hrvatska vojska što je moguće prije vrati iz Afganistana. Tamo će biti mrtvih, vojska nema što tamo više tražiti. Rat se rasplamsava, bojim se da je ta misija tamo unaprijed izgubljena. Ali pustimo sada to. Da se vratim na bit. Mi danas u ovom trenutku imamo daleko više ljudi koji služe taj civilni vojni rok no što odlaze na onaj redovni vojni rok. znači na taj način te mladiće ostaviti kućama. Vojska treba isto tako lokalnoj samoupravi vratiti te vojne nekretnine. Što ih se prije tih vojnih nekretnina riješi mislim da će biti bolje i vojsci i državi, i lokalnoj samoupravi, i privredi, i zemlji u cjelini. Ovaj zakon o kojem je danas riječi je dobar zakon, ovo je hrabar zakon. Možda ima i određenu političku dimenziju i poruku, i on će zasigurno i po tom osnovu biti dobro prihvaćen među građanima Republike Hrvatske. Drugo je pitanje da li se jedan ovakav zakon možda mogao donijeti pred godinu ili dvije dana, ne u ovo izborno vrijeme. Međutim, bez obzira na sve dobro je da taj zakon zaživi sa 1.1.2008. godine. Neka konačno ti dečki budu doma. Ovo slanje u vojsku ja bih rekao ovakvu vojsku kakvu imamo danas naše roditelje košta više nego da su na studiju. Meni često recimo roditelji dolaze koji imaju dečke na odsluženju vojske, pa mi govore moram im platiti put za Pulu, pa moram im platiti put od Pule do Buzeta, pa onda isto toliko nešto im dati kada su kući preko vikenda. Prema tome, neka se gospoda u vlasti dogovore ili će biti u vojsci ili će biti kući. Ako su u upravi ne znam vatrogascima ili u nekim drugim tijelima ja čak to mogu i razumjeti, znači ako to služe to civilno služenje vojnog roka. Ali u pravilu ovo u što se u što se ovo pretvara da su dečki uglavnom na nekim portama itd., to više nema smisla i zato ih treba ostaviti doma. Zakon je dobar. Možda je on zakasnio neko vrijeme, ali kao što rekoh treba za njega dignuti obje ruke. Ono što je ministar malo prije rekao da zakon neće utjecati na borbenu spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske to je vjerojatno istina ali je isto tako istina da Hrvatska ovim zakonskim prijedlogom šalje svim zemljama u svom susjedstvu da želi mir, da želi apsolutno svaki spor riješiti na jedan miran način i na taj način hrvatska vlast šalje poruku da je ova zemlja faktor stabilnosti na do jučer nestabilnom prostoru. I ja mislim da je to najbitnija poruka koja slijedi iz ovog zakonskog prijedloga i da utoliko iz toga valja podržati pa i zbog činjenice da će taj zakon pozdraviti velika većina roditelja a pogotovo mladića koji bi eto recimo nakon 1.1.2008. morali u ovoj ili onoj formi na odsluženje vojnoga roka.